**Batinić, Milorad (HNS)** Prelazimo na - Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Kosova o uzajamnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 157.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 Nema prijavljenih. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo o konačnom prijedlogu kad se steknu uvjeti.